Колеги, днес е 8 декември. Нека да честитим празника на нашите деца, млади хора, на всички български студенти и да им пожелаем да са живи и здрави, и ученолюбиви!

Колеги, следва да Ви прочета съобщения, постъпили са две: На основание чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Делян Добрев, Жечо Станков, Теменужка Петкова оттеглят внесения от тях Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, № 48-254-01-21, внесен на 20 октомври 2022 г. октомври 2022 г. Колеги, в Народното събрание са постъпили документи, класифицирана информация, приложени към Програмата за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната, внесени на 19 октомври 2022 г. от Министерския съвет, разпределени на Комисията по образование и Комисията по бюджет и финанси. Материалите са достъпни за народните представители в Регистратурата на националната класифицирана информация при отдел „Сигурност на информация“, пл. „Княз Александър I“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Разрешете първо една процедура за допуск в залата.

Добре, господин Гьоков. Режим на гласуване.

на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, от 21 2022 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители На редовно заседание, проведено на 30 ноември 2022 г., Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика – заместник-министър професор Емил Мингов, госпожа К. Петкова – директор, и експерти; Димитрова от Националния център за обществено здраве и анализи, госпожа Т. Дичева от администрацията на Омбудсмана на Република България. Съгласно мотивите на Законопроекта се цели своевременно обвързване на размера на минималната работна заплата с референтните стойности по Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз в условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи на живот. Предложението е минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и в размер не по-малък от 50 на сто от брутната средна заплата за страната за периода месеца, предхождащи определянето. От името на вносителите Законопроектът бе представен от председателя на Комисията по труда, социалната и народният представител Георги Гьоков. Той припомни, че от доста години се работи за изработване на механизъм, който да осигури автоматизъм при определянето на минималната работна заплата с отчитане на променящите се условия и без субективни решения, но това засега не е постигнато. В тази връзка е внесен Законопроектът, който да регламентира размерът ù да стане 50% от средната брутна заплата за страната, което ще гарантира постоянство и предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса и ще отстрани опасността от замразяване за определени периоди на нейния размер. след удръжките реалният размер, който се получава, е 549 лв., тоест 45 лв. над новата линия на бедност. При липса на повишение в момента по-късно ще се наложи много по-голямо такова и бизнесът ще бъде затруднен да изплаща такава заплата. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Корнелия Нинова от парламентарната група на „БСП за България“, Георги Георгиев от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, Искрен Арабаджиев от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, Деница Сачева от парламентарната парламентарната група на ГЕРБ-СДС, Адлен Шевкед и Севим Али от парламентарната група на ДПС. Всички обявиха, че ще подкрепят Законопроекта, като между първо и второ четене е възможно да бъдат направени предложения. От парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ народният представител Георги Георгиев припомни, че размерът на минималната заплата се определя в Закона за държавния бюджет за съответната година. Народният представител Искрен Арабаджиев подчерта, че 50% от средната заплата е постижимо, но е нужно в диалог със социалните партньори да се определи механизъм, около който да се обединят. Народният представител Деница Сачева се изказа за необходимост от оценка на въздействието на този механизъм при различен пазар на труда и с оглед на сивата икономика. Народният представител Корнелия Нинова и народният представител Георги Гьоков аргументираха предложението с необходимостта от бърза реакция в условията на повишаваща се инфлация и бедност. Севим Али взеха участие в дискусията, Севим Али посочи, че минималната заплата засяга около 600 000 души, които са на практика от най-уязвимите групи. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по труда, социалната и демографската политика с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ единодушно предлага на Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, от 21 октомври 2022 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.

допълнение и изменение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Мотивите са ясни и са описани в Законопроекта, няма да ги повтарям. Ще внеса още мотиви в подкрепа на въпросния законопроект. Разговорите Разговорите за нов минимален размер на минималната работна заплата за следващата 2023 г. трябваше да са отдавна приключили и на всички да е ясно какъв ще е нейният размер от 1 януари 2023 г. Ще припомня някои неща като хронология. От началото на 2022 г. Министерство на труда и социалната политика работи по няколко варианта за създаване на прозрачен законоустановен автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната, който да бъде базиран на на Проекта на Европейската директива. На 27 юли 2022 г. на среща в Министерството на труда и социалната политика между социалните партньори по покана на министъра на труда и социалната политика в рамките на редовния кабинет бяха представени и обсъдени представени и обсъдени варианти за автоматичен механизъм за определяне на минимална работна заплата. На 10 август 2022 г. вече служебният министър на труда и социалната политика на пресконференция за представяне на приоритетите на Министерството в мандата на служебното правителство заяви: „Министерството на труда и социалната политика в рамките на служебното правителство на Гълъб Донев ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лв.“ продължи: „Следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година автоматично и без въздействие от други фактори да се приложи принципът 50 на сто от средната работна заплата за предходната година.“ На следващо място, по време на изборната кампания всички партии заявиха разбиранията и вижданията си относно минималната работна заплата. Голяма част от тях обаче са с неразбиране що е това „механизъм и адекватно управление“ и по-скоро са популистки с цел да привличат избиратели. Българската социалистическа партия както винаги е била разумна, стабилна и мъдра сила в обществено-политическия живот на страната и заяви ясно позициите си относно минималната работна заплата 850 лв. минимална работна заплата, определена по приет автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата, съобразно издръжката на живота 50% от средната заплата през предходните 12 месеца. На следващо място, по-късно настъпи някакъв непонятен за мен обрат в поведението на служебното правителство и нежелание за определяне на адекватна минимална работна заплата за 2023 г. За финал, когато говорим за това нежелание, ще спомена изявленията на министъра на труда и социалната политика в началото на този месец на мой въпрос в Народното събрание и по медиите, че минималната работна заплата ще остане без промяна през следващите месеци, ако бъде приет Законопроектът за удължаване на бюджета за 2022 г., и тъй като няма внесено в Народното събрание нищо друго освен удължаване, е ясно, че служебното правителство предвижда замразяване на тази заплата. Ще спомена и протестите на синдикатите за увеличаване на доходите и нов бюджет, в това число и настояването им за нова минимална работна заплата от 850 лв. Има и много други причини и мотиви за нашето предложение. Както споменах, ние сме ги описали в мотивите по Законопроекта и няма да ги повтарям. Затова внесохме Законопроекта за допълнение на Кодекса на труда. С него се предлага да се въведе автоматизъм при определянето на минималната работна заплата за страната за страната от Министерския съвет, отговарящ на референтните стойности по Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Тоест тя да не може да бъде по-ниска от 50% от брутната средна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Така ще има предвидимост. И още няколко неща трябва да спомена. При 710 лв. минимална работна заплата реално за работника или служителя, работещ на минимална работна заплата, се получават 549 лв. след удръжката върху доходите. Все още нямаме необлагаем минимум, а линията на бедност ще е 504 лв. за следващата година, тоест хората, които ще работят на минимална работна заплата, ще са с 45 лв. над новата линия на бедност. Неоспорим факт също е, че много хора не получават достойно възнаграждение за положения труд. Кой ще обясни на тези хора, които работят на минимална работна заплата, как да си платят сметките и да си купят стоките от първа необходимост? Кой ще им обясни, че работят, но ще са работещи бедни, защото минималната работна заплата няма да им осигурява достоен живот? И много въпроси, на които, ако си отговорим всички заедно, ще имаме много, много мотиви за подкрепа на предложението на „БСП за България“. Част от тези въпроси ще ги поставя от тази трибуна. Справедлива ли е сегашната минимална работна заплата спрямо разпределението на заплатите в страната и осигурява ли тя достоен стандарт на живота? Адекватна ли е сегашната законоустановена минимална работна заплата с оглед социално-икономическите условия в страната, включително в контекста на инфлацията, на нарасналата заетост, на конкурентоспособността и на регионалните и секторните промени? Как изглежда оценката за адекватност на сегашната минимална работна заплата и замразяването ѝ за следващата година от гледна точка на покупателната ѝ способност, промените в производителността и връзката им с равнищата на брутното възнаграждение, разпределението и растежа? Отговаря ли тя на показателите, които обикновено се използват на международно равнище, например 60% от брутната медианна работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата? И още как носи отговорност служебното правителство за неадекватната си политика по отношение адекватността на минималната работна заплата? Как ще носи това служебно правителство отговорността за все повечето обедняващи българи и увеличаването на неравенствата? Ще могат ли българите да си купят за Коледа това, което си купуваха миналата година? Е ли държавата в момента добър работодател? Ако сега не вдигнем минималната работна заплата със 140 лв., догодина, когато, повярвайте ми, ще се наложи да я вдигаме с 300 лв., бизнесът как ще реагира?! Никак, ама никак няма да е доволен. Ще кажа, че аз и колегите ми вносители са запознахме подробно с всички становища, но и без да се четат становищата, ние знаем позициите и аргументите на социалните партньори и на служебното правителство. че всяка от страните не желае да прави отстъпки, особено от социалните партньори, по въпроса с минималната работна заплата. Като че ли въпреки публичните дебати и многократните тристранни срещи няма сближаване на позициите. Трябва да спомена още няколко неща. Предложеният от „БСП за България“ законопроект беше подкрепен с известни уговорки единодушно от всички парламентарни групи на първото гласуване при разглеждането му във водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика. На второ място, след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, мисля, че беше на 22 ноември, на което беше представен Законопроектът, нямаше сближаване на на отдавна заявените позиции между социалните партньори, и то за пореден път. Работодателите държат на това да няма въобще минимална работна заплата и правят предложение например за определяне на минималната работна заплата по региони, по икономически дейности и по какво ли още не, тоест все предложения, които не са в духа на Конвенция № 131 за определяне на минималната работна заплата от 1970 която е в сила от 1972 г. На трето място, който ратифицира тази конвенция, се задължава да създаде система за определяне на минималната работна заплата, която обхваща всички групи наети лица, чиито условия на трудова заетост са такива, че обхващането им би било целесъобразно, а елементите, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на нивото на минималната работна заплата, са: на първо място, потребностите на работниците и техните семейства, като се вземат предвид общото равнище на заплатите в страната, разходите за живот, обезщетенията за социално осигуряване, относителният жизнен стандарт на други социални групи. На второ място, са икономическите фактори, включително изискванията за икономическо развитие, нивата на производителност на труда, желанието за постигане и поддържане на високо равнище на заетост. Синдикатите, разбира се, също държат на позициите и искат повишаване на минималната работна заплата. Не знам кога ще има консенсус, но знам, че е крайно време българското общество да остане с усещането, че минималната работна заплата се определя адекватно и справедливо, а не след пазарлъци, на които им викаме договаряне, и че българската държава, българските политици и социалните партньори са социално отговорни и няма да се поколебаят да подкрепят народа си в труден момент като настоящия. Очаквам същата подкрепа за внесения от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект от всички парламентарни групи както в Комисията по труда, социалната и демографската политика. Нека всички, които имаме виждания по въпроса с минималната работна заплата, направим своите предложения между първо и второ гласуване и да подкрепим един механизъм за определяне на

Господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми български граждани! В резултат на започналата война в Украйна през февруари месец последва енергийна, икономическа, социална криза, последва инфлация, увеличаване на бедността и на неравенствата. В редовното правителство взехме мерки – увеличихме минималната заплата от 650 на 710 лв., даже обвързахме майчинството с тази сума и то също нарасна на 710 лв. Разбира се, взехме мерки и за стабилизация на икономиката, защото без работещи фирми, без ръст в икономиката няма как да се осигурят и по-високи работни заплати. Тогава помогнахме на бизнеса с подкрепа за цената на тока над 250 лв., стабилизирахме икономиката и дори бяхме месец юли на първо място по промишлен растеж в Европа. Тази комплексна политика за подкрепа на фирмите, но заедно с това и за увеличение на минималната работна заплата даде резултат. Ние от „БСП за България“, които тогава бяхме основните носители на социалния пакт в правителството, и днес настояваме тази политика да продължи, защото увеличението, което осигурихме тогава, вече е изядено от инфлацията (шум и реплики от

…и то точно когато започнахме да обсъждаме най-после важните въпроси – доходите, парите и бюджета. Благодаря, господин Председател, за намесата. Увеличи се бедността и неравенствата и затова ние държим да продължи тази политика, която започнахме в редовното правителство. Отново държим това да бъде комплексен подход и вече направихме първите крачки. Преди няколко дни по предложение на „БСП за България“ подкрепихме българския бизнес, но този път с подкрепа за над 200 лв. за ток, тоест осигурихме на фирмите спокойствие. Нека сега те да бъдат така добри да помогнат за увеличаване на заплатите на работниците, защото гарантиране на благосъстоянието на работниците и на работещите бедни трябва да бъде общо усилие на обществото ни – държавата, политици, работодатели и синдикати. Към всички тези аргументи искам да прибавя още един – европейска директива, която препоръчва минималната заплата в държавите на Европейския съюз да бъде 50% от средната. И сега, уважаеми колеги, проблемът, който имаме, се казва служебно правителство. През август министърът на труда и социалната политика обеща в публично изявление, че минималната заплата ще нарасне от 710 на 770 лв., след това обаче служебният кабинет се отказа от това увеличение. По време на консултациите при президента Радев ние получихме уверение, че той ще извика министър-председателя и министъра на финансите и ще разпореди с постановление на Министерския съвет да се увеличи минималната работна заплата. Нищо подобно не се случи! Днес сме изправени пред следната ситуация – имаме внесен Закон за удължаване на Закона за бюджета за 2022 г., в който няма и една стотинка за увеличение на минималните работни заплати, а върху нас тук пада отговорността да коригираме поведението на служебния кабинет, което замрази доходите на българските граждани в най-тежките месеци и в най големите кризи. Нека да се знае кой е отговорен за това състояние, защото на нас ни омръзна постоянно депутатите да са виновни, партиите да са виновни, Народното събрание да е виновно. Нека всеки да си понесе отговорността! Ето, днес е моментът да видим ние ще постигнем ли единомислие да повишим заплатите на близо 600 хиляди работници на минимална работна заплата от 710 лв., на която, след като си платят данъците, получават 500 лв., или близо до прага на бедност, който от 1 януари ще бъде 504 лв. Ще помогнем ли на работещите бедни? Ще постигнем ли единодушие – каквото сме заявявали почти всички в предизборните си кампании, че наша грижа ще бъде увеличаването на доходите на българските граждани? И най-накрая, ще опровергаем ли твърдението, че българските партии, народните представители и парламентът се занимават с незначителни за обществото въпроси се карат помежду си за всяко нещо, или ще се обединим зад предложението на „БСП за България“, за да помогнем, отново казвам, на близо над половин милион български граждани?! Накрая, бих искала да благодаря на всички партии, защото в Комисията по труда и социална политика бяхме подкрепени единодушно за това решение. Обръщам Ви внимание, че имаме работа между първо и второ четене, ако ни подкрепите днес на първо, тъй като в Законопроекта има записани дати, които изтекоха. Законът е внесен отдавна и той предвиждаше до 31 октомври решение на Министерския съвет, а Министерският съвет така или иначе не го изпълни. Ние сме готови тази дата да се промени между първо и второ четене и обективно се налага вече да се промени, защото отдавна мина 31 октомври, но важна е волята ни. Призовавам Ви всички, както в Комисията, да подкрепим минимална работна заплата от 850 лв. за 2023 г., принципно решение за автоматизъм при увеличение на минималната работна заплата – 50% от средната. Обръщам се към българския бизнес и работодатели, които са против – ние Ви помогнахме да оцелеете в кризата, сега Ви помагаме да работите, да осигурявате брутен вътрешен продукт, но не можете да го направите без работници, така че нека заедно да се погрижим за тях! Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наистина ние вярваме, че най-накрая стигнахме до важните теми за българското общество. В този момент е задължително да увеличим минималната работна заплата, защото с инфлацията, която заля цяла Европа, много хора наистина са близо до ръба на бедността. Ето защо ние от „Продължаваме Промяната“ ясно казахме от самото начало: независимо кой предлага смислените предложения за България, ние няма да се опитваме тези предложения да ги присвоим, а напротив тези предложения ще ги подкрепим независимо кой ги предлага. В нашите В нашите разговори с профсъюзите ние също казахме, че това е наложителна мярка и тази мярка трябва да се случи максимално бързо. Подкрепяйки предложението на БСП, ние също отваряме възможността между първо и второ четене да направим допълнителна поправка и тази допълнителна поправка да каже, че минималната работна заплата трябва да стане 50% от средната работна заплата в частния сектор за последните шест месеца. Периодът е важен, защото в период на инфлация, колкото е по-близо до крайния срок, когато се взима това решение, толкова е по актуализирана тази заплата. В момента нашите сметки предпоставят, че това ще бъде около 860 лв. 860 лв. Аз вярвам, че между първо и второ четене ние заедно можем да работим да достигнем най-справедливата минимална работна заплата за България. В нашите разговори с работодателите много от работодателите казаха: „Дори тази заплата е ниска, ние не можем да намерим качествена работна ръка не на тази сума, а много над тази сума.“ Така че ние знаем, че конкурентоспособния бизнес конкурентоспособния бизнес няма проблем с тези нива на минималната работна заплата. Когато ние от самото начало казваме, че ще подкрепим всяка една от тези 16 политики независимо кой я предлага, не с политическа риторика, а с действия. От „Продължаваме Промяната“ подкрепяме това предложение с условието, че ще работим допълнително между първо и второ четене, за да направим формула, така че минималната работна заплата да не е дебат на дискусия във всеки един период, а да може автоматично да се актуализира на база на средната работна заплата в България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Продължаваме Втора реплика иска ли някой? Дуплика – отговор, желаете ли? Господин Председател, уважаеми народни представители! Разбира се, че сме отворени за промени между първо и второ четене, самата аз отбелязах, че са наложителни някои поради изтичане на срокове. Само да поясня в какво е разликата между предложението на господин Петков и нашето. Ние предлагаме да се вземе като критерий средната за предходните 12 месеца, тоест съобразили сме се горе-долу с началото на войната, когато започнаха процесите на криза, на инфлация и на оскъпяване, но разбира се, ако 6-месечният срок е по-добър за работниците и повишава тази заплата – вместо 850 на 860, ние ще се съгласим. Важното е днес да дадем политическия знак, че всички сме готови да работим за увеличаване на минималната работна заплата на близо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

С този законопроект, който са внесли колегите от Българската социалистическа партия, искам да обърна внимание, че ние не вдигаме минималната работна заплата, а определяме траен механизъм за това как да се определя минималната работна заплата оттук нататък. Именно нашето правителство беше това, което подкрепи в европейската Директива да бъдат заложени два принципа на определяне на минималната работна заплата. Единият съответно 50% от средната работна заплата, а другият – 60% от медианната. Тази директива не е задължителна и обвързваща именно с нито една от тези две величини, а дава възможност за това всяка държава членка да избере начина, по който да се определя този този механизъм за определяне на минималната работна заплата, в съответствие и със социалния диалог, разговорите между синдикати и работодатели. Това е важно да бъде казано, защото тук се получават различни обърквания и спекулации по отношение на това какво точно се прави. По време на пандемията България беше държавата, която успя да запази 300 хиляди работни места и беше единствената държава, която не само запази тези работни места, но запази и равнището на доходите на работниците и на служителите. Важно е да отбележим, че България е и отличник по ръст на заплати в Европейския съюз и това се показва от данните на Евростат. От януари до края на октомври тази година средното възнаграждение в България се е вдигнало с 15,4%, а за сравнение средният ръст в целия Европейски съюз е в размер на 4,6%. Разбира се, трябва да обърнем внимание обаче не само на това, но и на покупателната способност, която същевременно е намаляла, и на производителността на труда, която все още е доста далеч от средното европейско равнище. Това, което трябва да имаме предвид днес, когато ще гласуваме този законопроект, е, че ние трябва да се съобразим и с оценката на въздействието, която в настоящия предложен законопроект е твърде скромна. Ние ще настояваме за това в следващия период от време, в който ще се гласува между първо и второ четене, първо, този период да бъде 14 дни, за да има възможност да бъде направена съответната оценка на въздействие, защото всички ние в тази зала искаме да вдигаме заплатите. Всички без изключение! Няма такава политическа сила, която днес вероятно ще гласува против този законопроект, включително и ние днес ще го подкрепим, именно за да дадем този политически знак, но същевременно трябва ясно да си даваме сметка какви са финансовите възможности на държавата, защото на минимална работна заплата работят все повече и повече хора, които са в държавния сектор. Бяха изнесени данни за това, че увеличаването на минималната работна заплата с 10 лв. струва 50 млн. лв. на държавния бюджет, така че трябва да имаме предвид и дали увеличаването на минималната работна заплата с такава голяма стъпка, с която предлагат колегите от Българската социалистическа партия, няма да доведе и до увеличаване на сивата икономика, защото аз не искам да бъда човекът, който прави негативни прогнози, но смятам, че ако внезапно се увеличи със 150 лв. минималната работна заплата, без това да е било договорено между социалните партньори, между синдикати и работодатели, това ще доведе и до увеличаване на броя на хората, които ще започнат да работят на четиричасов трудов договор, защото това ще бъде отговорът на работодателите. Дали по този начин ние ще защитим правата на работниците и служителите? Нека да помислим за това. Нека да говорим в този парламент и за сивата икономика, и за това как все повече и повече млади хора у нас искат да работят без договор и без осигуровки, защото не вярват на системата или защото имат други тежки социални проблеми. Беше време, уважаеми народни представители, в което ние можехме да говорим, че работодателите са тези, които принуждават работниците да работят в неизгодни условия за тях. Днес обаче нещата не стоят точно така. Има данни и анализи, включително и наскоро излезе последният доклад на Българската академия на науките, който ясно показва, че броят на младите хора, които работят без трудов договор, се увеличава и е достигнал повече от 30%. Със сигурност трябва да отбележим и факта, че немалка група от нашите сънародници, за съжаление, станаха жертви на бързи кредити, на различни други финансови измами и в момента те самите оказват натиск върху работодателите да не работят на трудов договор, защото по този начин запорираните им сметки прибират заплатите. Всички тези теми за сивата икономика са изключително важни и именно те изискват нашия общ отговор, нашата смелост и нашата решителност да дадем конкретни решения за решаване на тези проблеми. Механичното определяне на минималната работна заплата като 50% от средната ще доведе също и до други проблеми, защото на практика ще се получи един кръг колкото по-висока е минималната работна заплата, толкова по-висока ще става съответно и средната. Това също ще доведе и до увеличаване на цените в България, което без съмнение ще бъде следващият отговор, който ще се получи. получи. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи този законопроект, предложен от колегите от левицата, с ясното съзнание, че ние трябва да дадем нашия политически знак за това, че сме за увеличаване на доходите на българските граждани. Ние подкрепихме дори и в бюджета за следващата година да се намерят механизми за това, да се намери стъпката, с която минималната работна заплата да бъде увеличена, но не да се превръща това в едно предизборно наддаване за различни числа. Апелирам към това: да бъдат направени необходимите анализи и оценка на въздействие между първо и второ четене и съответно срокът за даване на предложения да бъде 14 дни, като ние също ще имаме нашите предложения, с които

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сачева, страхувам се, че не разбрах точно логиката Ви. Вие ще подкрепите Законопроект, в който, ако се приеме този принцип на увеличаване на минималната работна заплата, която пък същевременно нямало да се увеличи, ще се увеличи пък сивата икономика. Нека да започнем едно по едно. Ние до момента нямаме никакъв принцип, по който се увеличава минималната работна заплата, нали така? Всички гледат тавана и казват какво ще е числото за следващата година. Сега когато и от Европа ни казват, че е необходимо да има такъв принцип, имаме две опции, Вие не сте съгласни, защото ще се увеличи сивата икономика. Защо да се увеличи сивата икономика? Това, че младите хора примерно се финансират чрез бързи кредити, е проблем на обществото, а не на трудещите се хора, на тези, които достойно си изкарват хляба. Нещо повече, ние от БСП сме тези, които предложихме със законопроект всички млади хора до 26 години примерно да не плащат данък общ доход.

щом като това на БСП не Ви удовлетворява, че ще увеличи сивата икономика? Искам да чуя предложението на Политическа партия ГЕРБ, така че хем да има принципи да определяме минималната работна заплата, хем да не се увеличавала сивата икономика, защото, ако слушаме работодателите – разбира се, че трябва да ги слушаме, но няма да забравя и един сблъсък на Асен Василев с тях, където министър Василев беше изключително прав, за хората на труда как в една Гърция работят при едни условия, тук в България, виждате ли, изведнъж

Благодаря, господин Председател.

Имаме периоди, когато се е вдигала заплатата, и то с 220% – около 2008 г. Тогава няма такива данни за загуба на работни места

на ГЕРБ в първия мандат, така че това са някакви такива неоснователни твърдения, които не знам защо Ви притесняват. Друго – ние нямаме амбицията, че претворяваме в нашето законодателство, или транспонираме, както се казва, европейска директива. Просто се придържаме към референтните стойности на тази директива. И последното, което искам да кажа, по

два месеца и не казва каква ще бъде минималната работна заплата. Да му кажем ние каква трябва да бъде тя. Това ми е репликата към Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Гьоков. Трета реплика някой да желае?

нека ясно да кажем, че в много европейски държави минимална работна заплата няма и всъщност тази директива се създаде за това да насърчи всички европейски държави да имат такава минимална работна заплата. Тази директива не отменя социалния диалог и в никакъв случай не е императивна, и по никакъв начин не казва, че това трябва да бъде начинът, по който да се определя минималната работна заплата. Там се казва много ясно, че има два подхода. Единият подход е 60% от брутната медианна работна заплата, или 50% от средната работна заплата. В този смисъл България има две години, в които да транспонира текстове от Директивата, ако има законодателство, което по някакъв начин не е в унисон с нея. в момента не трябва да спекулираме с Директивата, като казваме, че взимаме европейско законодателство, за да направим нещо такова в България. Не съм съгласна, че досега не е имало механизъм за определяне на минималната работна заплата. Имаше множество дискусии.

Политическа партия ГЕРБ винаги е защитавала, е било минимална работна заплата по икономически сектори. Включително има подписан такъв меморандум със синдикати и с работодатели за определяне на минимални работни заплати по икономически сектори, защото в икономическите сектори има различия – има регионални различия, и така нататък. В момента по отношение на загуба на работни места и по отношение на четиричасови трудови договори, нека да видим какъв би бил отговорът след шест месеца. Аз съм сигурна в статистиката, защото знам какво ще се случи. Нека да Ви припомня – тук използвам възможността, че и господин Василев стои срещу мен – Вие, господин Василев, внесохте тригодишна бюджетна прогноза, ако си спомняте, в която не предвиждахте увеличение на минималната работна заплата, такава беше прогнозата. Прогнозите са такива – сменят се, съществуват други обстоятелства. Но ние казахме на работодателите и на синдикатите, че ще има задържане на минималната работна заплата. Вероятно на 6 декември половината компании вече са си направили финансовите планове, направили са си разчетите, направили са си бюджетите. С Кодекса на труда, дори и той да бъде приет преди Новата година, ние не увеличаваме минималната работна заплата по никакъв начин. Това не се случва с този текст, в този кодекс. Това е един принцип, който ще бъде спазван, и всичко зависи от това какво ще приеме тази зала. Така че нека да не спекулираме, че ако не се приеме Кодексът на труда преди Новата година, българите ще останат без увеличени доходи, което също няма да бъде основателно и да бъде вярно. По отношение на сивата икономика. Аз наистина обръщам внимание на това, защото всички народни представители говорят по различни теми – говорят непрекъснато за смелост, за инициатива и така нататък. Има изключително трудни теми в социалната политика, които наистина изискват политически консенсус, изискват креативност, изискват въображение, изискват да излезем извън клишетата, които непрекъснато говорим, защото социалната политика не е единствено и само раздаване на пари, а в крайна сметка е конкретни, ефективни действия, с които да се получи

и в Комисията по труда и социалната политика, в посока на минималната работна заплата и нейното увеличение. Многократно сме казвали, че трябва да има механизъм, че трябва да се определи такъв механизъм и да се действа в тази посока, за да има предвидимост както за бизнеса, така и за работещите хора в тази страна.

над 15 години сме в Европейския съюз, а все още изоставаме по този показател. Минималната работна заплата във всички европейски страни е в пъти по-висока или почасовото плащане, както е в някои държави. Така че определено ние поддържаме подобен род или подобни действия в тази посока за увеличение на минималната работна заплата и категорично заставаме зад Законопроекта на Политическа партия БСП, като припознаваме тяхното предложение. Този консенсус или това обединение беше постигнато и в Комисията по труда и социалната политика. Но както винаги сме казвали от тази трибуна, че както накланяме везните между работодатели и работници в една посока, така трябва да слагаме мерки и от другата страна. Една такава мярка в момента ние предложението за удължаване на бюджета, а именно предложение за намаляване на данък печалба за микро- и малкия бизнес. Увеличението на минималната работна заплата ще окаже огромно въздействие върху микро- и малкия бизнес. За тях това е огромна тежест – увеличението на минималната работна заплата, докато средният и едрия могат да понесат. Многократно съм казвал това тук от тази трибуна. Едно такова увеличение могат да си го позволят, така да го кажем, тъй като има достатъчно други икономически мерки, които се възприеха към бизнеса като цяло. Могат да си позволят един такъв разход и да подпомогнат работещите хора, това не може да се каже за микро-и малкия бизнес. Затова се надяваме, че политическите формации в този парламент ще се обединят около предложението, което ние правим към бюджета, за намаляване на данък печалба към микро- и малкия бизнес. Благодаря.

Тук, колеги, аз искам да адресирам няколко аргумента, които редовно циркулират в част от работодателските организации и в част от публичното пространство. Първият аргумент е, че увеличаването на минималната работна заплата ще увеличи сивия сектор. Това, колеги, би било вярно, ако България беше водач по ниво на минималната работна заплата в Европейския съюз. Истината е, че ние сме с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз и не само това. Една Сърбия, където брутният вътрешен продукт на глава от населението е с 25% по-нисък от нашия, е с минимална работна заплата, която е с 15% по-висока от нашата. Това, което ние виждаме, е, че България губи работници към чужбина, което означава какво? Един работник се качва на самолета и за тези два часа, докато лети, изведнъж получава магически умения и може да защити драматично по-висока заплата в държавата, където е кацнал, или се качва на автомобила, минава границата със Сърбия и може да защити поне 15% по-висока работна заплата, защото, докато е карал между България и Сърбия, той изведнъж магически е получил нови умения? Това е, в което работодателските организации искат да вярваме. вярваме. Ако приемем, че в Сърбия, в Гърция или в Румъния нашите работници могат да защитят по-висока работна заплата, защото имат по-висока производителност на труда, това може да се дължи на един от два фактора. Със сигурност не се дължи на това, че нашите работници магически са научили някакви умения, минавайки границата. Единият фактор е, че те работят с повече машини и съответно имат по-голяма производителност. Другият фактор е, че има по-добра организация на работния процес и те могат да произведат повече. Един от тези два фактора най вероятно е е в основата на по високата производителност, ако тя наистина съществува там. И двата фактора, колеги, са изцяло във властта на работодателите. Колко машини ще има на разположение работникът, зависи от работодателя и каква ще е организацията на работния процес, също зависи от работодателя. Това, че ще се увеличи сивата икономика, защото иначе работодателите нямало да могат да плащат тази по-висока заплата, е несъстоятелен аргумент. Това, което работодателите могат и трябва да направят, е да направят по-добра организация на работния процес и по-добра механизация – въвеждане на машинен парк. Вторият аргумент, който много често се чува в общественото пространство, е, че това щяло да доведе до по-голяма безработица. Истината е, че във всеки един разговор с всеки един работодател, това, което чуваме е: „Няма кадри.“ Само че това изречение е непълно. Няма кадри на нивата на заплащане, което ние предлагаме. Това е пълното изречение. Ако предлагаме по-високо заплащане, кадри ще има. Никой от българските граждани не иска да работи извън България. Всички искат да работят в България, но въпросът е да имат достойно заплащане на техния труд, това зависи основно от нивото на механизация – тоест с какви машини се работи, и от организацията на работния процес – тоест зависи основно от работодателите. Ролята на държавата в този процес е да подтикне работодателите да направят съответните инвестиции. Ако държим цената на труда евтина, тогава няма смисъл да се правят инвестиции в машини и в по-добра организация. Ако цената на труда започне да става адекватна, поне колкото е в една съседна Сърбия, тогава този процес на постепенно преминаване към по-висока производителност, постепенно преминаваме към по-добра организация на работния процес и повече машини, с които работниците да работят, ще доведе до това, че нашите работници ще вдигнат своята производителност. Това не отменя факта, че ние трябва да инвестираме в образованието, но това е дългосрочният процес. В момента ние виждаме, че има дисбаланс между нивото на заплащане на труда в България и в Европа по простата причина, че ние губим всяка година няколко десетки хиляди работници към Европа. Това означава, че те, без да са се образовали допълнително, само благодарение на по-добрата организация на работния процес и по-добрата механизация на работния процес, могат да защитят по високи заплати. Никой няма да отиде да работи в чужбина при по-високи цени на всичко при по-висок стандарт на живот, който трябва да се покрива, ако получава по-ниска заплата. Това означава, че толкова сме изостанали от съседните държави и от държавите в Европейския съюз, че балансът е нарушен. Закачайки минималната работна заплата за средната работна заплата в частния сектор, където тя не се определя административно, а се определя от пазара, това всъщност позволява този баланс да бъде поддържан във времето на едни нива, които са разумни. Този баланс ще се определя изцяло от пазара, изцяло от това какво се случва в частния сектор, само че няма да се определя от лобито на най непроизводителните фирми, а ще се определя от средното ниво на пазара в България, където и най-производителните фирми също ще могат да внесат своя принос и по този начин ще се получи нещо, от което българската индустрия има голяма нужда преминаване от фирми с ниска производителност към фирми и бизнес модели с по-висока производителност. Няма как да искаме да станем богати, ако държим заплатите ниски. Самият процес на икономическо развитие и догонване на Европа носи в себе си логиката на това, че трябва да има по-добро заплащане на труда. Това в крайна сметка е крайната цел – хората да имат повече доходи. Затова искаме да има икономически растеж, което означава, че не може конкурентното предимство на някои фирми или на някои индустрии да е базирано на това, че те плащат ниски заплати. Така че ние ще подкрепим Законопроекта. И госпожо Сачева, за да може това да стане факт от 1 януари, сме предложили подобен текст и в Закона за удължаване на бюджета, защото Законът за удължаване на бюджета не предвижда увеличение на минималната работна заплата, а ние сме предвидили от 1 януари такова увеличение да има, използвайки този текст и този принцип. И друго нещо – Вие споменахте тригодишната бюджетна рамка. Единствената причина там да се запази нивото, което беше за 2022 г., е, че вървяха още разговори – точно какъв да бъде периодът на закачане на тези 50%. Това беше ясно анонсирано от правителството, изговорено и с работодателите, и със синдикатите, така че на 6 януари никой няма да бъде изненадан, че се предлага такова увеличение, нито ще бъде изненадан какъв е размерът на това увеличение. Също така и в предизборните си кампании голяма част от партиите в тази зала го заложиха, така че

Господин Василев, почти съм съгласен с Вас по отношение на това, че до голяма степен заплатата зависи от организацията на производствения процес и производителността на труда. Вие казахте две неща, които са верни, но пропуснахте третото според мен. Вярно е, че зависи от това до каква степен фирмите имат възможност да имат достъп до ресурси, така че да осигурят необходимите машини и необходимите организационни процеси. Има един много тежък елемент, който също тежи на врата на работодателите и определя възможностите им те да плащат заплати, и това е административната тежест, която тежи на гърба на всеки работодател и на всеки български гражданин. Това е данъкът, както го нарече министър Дянков навремето Doing Business – необходимостта да осъществяваш всякакви административни процедури процедури и в много случаи своеволия на всички служби в целия диапазон на организация на един Това е нещо, което не зависи от работодателите, това зависи до голяма степен тук от нас и от Министерския съвет. Има и още един данък, който е нерегламентиран и който пълни чекмеджета с кюлчета и с банкноти. Това също тежи на врата на всеки работодател и определя до каква степен един работодател може да плаща заплати на своите работници. Много често тук се говори от позицията, че ето, виждаш ли, работодателите са лоши и плащат малко на работниците, не казвам, че Вие конкретно, но по принцип има такава нагласа. Аз лично считам, че и работодателите, и работниците са гребци в една лодка и всеки работодател е заинтересован от това да има добре мотивирани работници,

едно договаряне между пълноправни и дееспособни субекти, в смисъл ние не сме нито в обувките на работодателите, нито в обувките на работниците и кой срещу какви пари работи, и защо работи за такива пари, е един изключително важен въпрос. Аз се страхувам, че вдигайки безконтролно заплатата, ще се получи така, че много хора, които са най-неквалифицирани, ще отпаднат от пазара на труда,…

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Василев, първо, още веднъж искам да подчертая, че предложеният законопроект за изменение на Кодекса на труда не вдига минималната работна заплата, а определя принципа, по който минималната работна заплата оттук нататък ще бъде определяна. Аз мога да вляза много надолу в темата защо сме избрали този подход, а не другия с медианата работна заплата, но бих Ви попитала какъв е проблемът според Вас минималната работна заплата на същия този принцип – 50% от средната, да се определя по сектори, а не да бъде по този начин една единна за цялата страна? И това, което конкретно исках да Ви попитам, защото аз го чух в изказването на господин Петков, но Вие във Вашето като че ли го задълбочихте в мен – ще предложите единствено и само за частния сектор ли така да се определя минималната работна за държавата. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Василев, напълно сме наясно защо Вашата парламентарна група подкрепя, ние също сме напълно наясно, че трябва да се вдигат доходите на българските граждани и много хубаво всъщност направихте едно сравнение с само че едно нещо ми направи впечатление във Вашето изказване, че Вие посочвате две причини за това защо имаме проблем всъщност с миграцията, и това са механизацията и организацията, доколкото разбрах – повече машини, по-добра организация, ако имаме, съответно ще можем да осигурим по-добър трудов процес и съответно по-високи доходи. Аз бих Ви репликирала тук, че това не могат да бъдат изчерпателните причини, все пак трябва да кажем, че има огромна разлика между стандартите в държавите и не мисля, че Република Сръбска е много добър пример за добре работеща не само икономика, но и политически ориентирана страна. Това обаче, което исках да Ви направя като бележка, е всъщност, че Вие пропускате един много важен елемент и това е сегрегацията в България. Всъщност не знам дали има държава в Европа, която да е по-сегрегирана от българската. Много голяма част от миграционния поток, който излиза от България, излиза поради простата причина, че дори и да иска да работи на сегашната минимална работна заплата, която е в България – да кажем на гише в пощата или да кажем на гише в банката – в частна банка, или да кажем дори на рецепция в хотел, това е абсолютно невъзможно да се случи не защото има забрана от закон – нямаме, разбира се, забрани от закон, но имаме една сегрегация, за която абсолютно никой не говори. И ние всъщност губим огромно количество хора в момента единствено и само по тази причина поради причината, че ние не можем да припознаем много голяма част от българските граждани като достойни да работят на пазара на труда. И когато започнем да работим в тази посока и осъзнаем, че българските граждани от ромски произход навсякъде другаде в Европа никой не ги счита за по-различни от другите граждани, само ние тук единствено смятаме, че можем да се разделим с тази огромна част от работната сила, дотогава ще имаме огромен проблем и колкото да вдигаме минималната работна заплата, и каквито и такива, да речем малко чисто финансови инструменти да прилагаме, всъщност ние никога няма да решим този проблем. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Рашидов. Поред на репликите. Господин Дренчев, аз отчасти съм съгласен с Вас, що се отнася до данък административна тежест и данък корупция, това са два много тежки данъка върху българския бизнес и трябва да работим за тяхното премахване. Докато бяхме в правителството, започнахме тази работа, сега като опозиция ще направим всичко възможно да я продължим, защото това наистина изсмуква ресурсите на българските фирми и като време на управлението на фирмите, и като финансов ресурс, и съответно не им позволява да се фокусират върху важните задачи. Това, с което обаче няма да се съглася във Вашата реплика, е, Вие казахте, че ние, вдигайки минималната работна заплата, се намесваме в свободното договаряне между равноправни субекти. Аз не мисля, че в голяма част от тези договаряния субектите са равноправни и оттам всъщност идва част от проблема. Когато имаш един или двама големи работодатели в малко населено място, хората нямат избор, освен да приемат условията, които тези работодатели налагат. Това не означава, че трябва да сблъскваме работниците с работодателите, защото те, ако не работят заедно, няма да се изработи и няма да има пари за заплати. Да променим условията, при които това договаряне се случва, най-грубо казано, канавата, на която това договаряне се случва, и тук вече всъщност част от тези условия да бъдат изправени. Давам Ви пример. Текущата минимална работна заплата е 710 лв. бруто – 550 лв. нето. Няма възможност в България да се живее и издържа семейство с по-малко от тези пари. Поне не мисля, че някой в тази зала ще твърди обратното. Съответно няма как да е по-ниска от това. Това, което би се получило, ако се закачи за средната работна заплата, е 850 – 860 лв. бруто, което означава от 550 лв. нето, да стигнем до малко над 600 лв. нето. Не е някакво драматично намесване на пазара. Но дотолкова, доколкото това би представлявало, как да кажа, огромна тежест за някой бизнес, този бизнес ще трябва да намерим някакъв начин да си организира по добре процесите или да инвестира в по-добри машини и да купи багер, а не да стои на лопати. Госпожо Сачева, първо, за частния сектор. Ние казваме, че базата, която се взема, за която да се определят 50-те процента, трябва да бъдат заплатите в частния сектор, но минималната работна заплата да важи за всички и за държавния, и за частния, но да не се ползва държавният сектор като основа за тези 50% и причината е точно да имаме чист пазарен механизъм, а не микс между пазарен механизъм и административно определени заплати от държавните служби. Що се отнася до Вашия въпрос дали да се определя по сектори. Краткият отговор според мен е не и аз лично бих защитавал да не се определя по сектори по три основни причини. Първата е, че сравнително лесно може да се злоупотребява с това, но това е най-малката. Втората основна причина, е, че за съжаление, независимо в кой сектор работят хората, като влязат в магазина, цените са едни и същи. И третата причина е, че всъщност част от идеята да се определя минимална работна заплата, която е свързана със средната, е ние да излизаме от сектори като българска икономика, които са нископродуктивни, и да влизаме в сектори, които са високо-продуктивни, а не да държим нископродуктивните сектори с по ниски минимални работни заплати конкурентно. Това е част от трансформацията на българската икономика в икономиката на една богата държава, а не на една бедна държава, която да разчита на евтина цена на труда. АСЕН ВАСИЛЕВ: Да, само за госпожа Белобрадова да кажа. Госпожо Белобрадова, съгласен съм с Вас, че механизацията и организацията на труда не са единствени, но според мен те са голяма част от проблемите, защото голямата част от емиграцията от България е икономическа. Хората емигрират по икономически причини. Що се отнася до сегрегацията, аз съм съгласен с Вас, това също е проблем, който трябва да бъде адресиран, но той трябва да се адресира не в в Кодекса на труда, а в едно друго законодателство. Също както и проблемът, който госпожа Сачева загатна, който е свързан със секвестирането на заплатите от ЧСИ-та. Това също е проблем, който трябва да бъде адресиран, драматично ще намали сивата икономика, ако бъде адресиран по правилния начин, но той трябва да бъде адресиран в едно друго законодателство, което е свързано с това, секвестируемостта да не е 100% над минималната работна заплата, а да има някаква скала на градация и съответно хората да могат спокойно да си получават доходите, без да ги укриват. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Василев. Колеги, много Ви моля, за реплика две минути имате и за дуплика три.

парламентарната група на ДПС също ще подкрепим предложения законопроект, с който се създава автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата, с 50% от средната брутна работна заплата за предходната година. Това са референтни стойности, които са посочени в европейската Директива и от Съвета за минимални работни заплати в Европейския съюз. Една директива, уважаеми колеги, която беше предложена още преди около две години. Доколкото знам, през юни тази година бяха приети окончателните текстове и текстове, които бяха одобрени от министрите от Съвета на Европейския съюз, като крайната цел е да има една по-справедлива и по-социална Европа. Но справедливостта и солидарността изискват от нас да се погрижим с приоритет за най-пострадалите от икономическата ситуация и високата инфлация, която през последните месеци изяжда доходите на българските граждани. От години в социално-икономическия живот на страната ни има една немалка социална група, която е около 578 хиляди души, които са на границата на бедността. Става въпрос за хора, които работят на минимална работна заплата, а 40 хиляди от тях са заети в публичния сектор. Това, уважаеми колеги, забележете, е 22% от всички работещи български граждани. Имайки предвид всичко това, имайки предвид и галопиращата инфлация през последните месеци, ние от „Движение за права и свободи“, както казах, ще подкрепим предложения законопроект от колегите за обвързване на минималната работна заплата с 50% от средната брутна заплата за предходната година не затова, че има такова предложение и Директива, която няма императивен характер, от страна на Европейската комисия, а затова, че в парламентарната група на ДПС също сме обсъдили този въпрос и не трябва, и не бива в България да има работещи бедни хора. хора. Трябва да имаме предвид това, че има една, доколкото знам, работна междуведомствена група – от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите, както и социалните партньори. Според нас би трябвало и те да бъдат включени между първо и второ четене с техни предложения – начина, по който да се формира минималната работна заплата. Разбира се, ще имаме и наши такива предложения, тъй като ние не сме съгласни с един текст в това предложение – до 31 октомври всяка година да се определя размерът на минималната работна заплата според средната брутна за страната, тъй като този текст не ни дава онази гъвкавост минималната работна заплата например да се актуализира два пъти годишно. Знаете, и пенсиите по така нареченото златно швейцарско правило се актуализират от 1 юли, но е имало случаи, когато са се актуализирали не веднъж – два или три пъти през годината, според икономическата ситуация, в която се намираме. Така че от „Движение за права и свободи“ ще подкрепим на първо четене този законопроект, като си запазваме правото между първо и второ четене да внесем наши предложения. Благодаря.

Радвам се, че започваме да формираме доста широк консенсус по важните теми на деня. Искам да допълня с още един важен аргумент, той беше недоизказан до този момент – че пазарното равновесие на пазара на труда всъщност е доста над минималната работна заплата в момента. Имаме няколко пазарни фактора, които го показват ясно. От една страна, имаме голямо напускане на работна ръка към други страни, и то към близки на нас страни, включително и Гърция. Едновременно с това имаме голямо желание на българския бизнес да вкарва работна ръка отвън дори за нископродуктивни дейности. Което означава, че те са готови не само да платят минималната работна заплата – те са готови да платят и тяхната издръжка за живот в България. И когато видим, че безработицата е 4,3% официално за миналия месец по статистика на Централната банка, означава, че всъщност пазарното равновесие е надминало много над официалните цифри, които в момента се предлагат, дори с това предложение. Тогава въпросът е: какво реално се случва? Реалното нещо, което се случва, е, че има още доста сив сектор. И този сив сектор плаща минималната работна заплата официално и доплаща в брой. С тази мярка не само даваме допълнителен стимул за увеличаване на добавената стойност и конкурентоспособността на българския бизнес, но реално осветляваме бизнес, който в момента плаща пазарната цена за труда, но го прави неофициално. И всъщност тук тук увеличаваме възможността на българския бизнес да намали проблема с излизащите работници от българския пазар. Намалява нуждата от вкарване на работници за нископродуктивни дейности. Осигурява, че тези хора, които не могат да договарят равносилно със своите работодатели, не остават жертва на този дисбаланс в преговорите. Дава възможност да изсветлим българската икономика допълнително. Мисля, че неслучайно в този момент имаме и отляво, и в център, и вдясно консенсус по тази тема. И много се радвам, че след близо два месеца най-накрая започнахме да работим по важните за деня въпроси. Благодаря Ви. (Единични Поздравление. Други? Реплика ли? Втора реплика Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действително днешният дебат е удовлетворителен от тази гледна точка, че всички политически партии явно се солидаризираме около тази тема, че трябва да има повишаване или всъщност определяне на минималната работна заплата по един друг механизъм. Но понеже винаги обичам препратките в миналото, искам да се върна пак в 2001 г., когато беше наложена една политика, която беше много интересна тогава за мен, следейки политическия процес в онова време, когато се върна нашият така наречен цар и каза, че с ниски заплати ние ще привлечем много инвестиции в България. И от тези ниски заплати, понеже щяло да има много инвестиции, българският народ щял да забогатее много. Ние видяхме, че тази политика продължава вече – колко, 20 години. За тези 20 години всъщност какво регистрирахме? Понеже аз обичам и още един индекс, който се нарича на Джини, тогава имахме индекс на Джини 31. Миналата година имахме индекс на Джини 41. Нашите действия в последните осем месеца какво направиха? Те смъкнаха с малко този индекс на Джини, който в момента, както господин Василев няколко пъти е повтарял, е 39,7. Всъщност в повечето европейски държави – говоря за тези, с които даваме винаги добрия пример, индексът на Джини е някъде 31, 32, 33. Тоест нашата цел с новия начин за определяне на минималната работна заплата всъщност ще помогне в какво – тези 600 хиляди човека, които са на тази минимална заплата, ще се върнат отново на пазара. пазара. Ние трябва да си дадем ясна сметка, че давайки по-високи минимални заплати, всъщност какво правим – развиваме този бизнес, за който винаги говорим с хубави думи, когато отидем във Франция, в Италия, в Испания, че там имало малки магазинчета, които предлагали стоки, които са произведени от малки фирми с двама, трима, четирима служители. Много обичаме да си говорим за малкия и средния бизнес, но никога не искаме да кажем, че може да има малък и среден бизнес, когато има по-платежоспособно население. Разбира се, давам си сметка,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа, колеги народни представители! По отношение на репликите на господин Петков и на господин Даскалов – това по същество не бяха реплики, а си бяха изказвания. Аз само да им напомня, че става въпрос за размера на минималната работна заплата, става въпрос за механизма, по който трябва да се определя минималната работна заплата. А от господин Даскалов чухме урок по история. Понеже ние очаквахме да се върне още по-назад, преди 1989 г., слава богу, се върнахте до 2003 г. днес трябва Народното събрание да подкрепи или да отхвърли предложението на колегите, което по своето същество е автоматичен механизъм, с който се определя размерът на минималната работна заплата. Директивата на Европейската комисия – Директива, която няма императивен характер, ни предлага няколко варианта. Единият – да бъде 50% от средната брутна работна заплата за страната за предходната година. Другият вариант е да бъде 60% от медианната работна заплата за страната. Благодаря Благодаря Ви, колега. Господин Гечев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, първо ще помоля за удължаване на времето. Уважаеми колеги, с огромно задоволство слушам дискусията в Народното събрание, която се отдалечава от вътрешнополитическите противоречия и най-после се насочва в посока интерес на българското общество – не само на българските работници, но и на българските работодатели. Няма съмнение, че Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните работни заплати в Европейския съюз, приета на 4 декември, е в пълен унисон или обратното с това, което предлагаме. Няма значение, че се предлага от Българската социалистическа партия. Ние предлагаме промени в Закона и методика на формиране на работната заплата, която отговаря на европейската практика. Уважаеми колеги, в Европейския съюз има само пет страни, които досега не са въвели такива нива на минимална работна заплата – Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция. Но обърнете внимание, причината за страни като Швеция, Дания и Финландия да нямат ниски нива на минимална работна заплата е, защото техните заплати са толкова високи, възнаграждението на труда е на такива равнища, че там въобще не става дума за минимални работни заплати. Няма такива заплати в тези страни, даже под 1000 евро месечно. Така че 193 страни, направих си труда в момента, членки на Организацията на Ние трябва да променим методиката на работната заплата и трябва да догонваме равнищата на Европейския съюз при едно икономическо условие – че повишението на минималната работна заплата в България, разбира се, трябва да е обвързано с промените на брутния вътрешен продукт на човек от населението. Тоест растежът на минималната работна заплата да съответства на икономическия растеж и по този начин ще бъдат балансирани обществените интереси. Уважаеми колеги, дали работната заплата ще се формира на равнище 50% от средната брутна заплата, или медианна, не е толкова важно, защото нашето състояние в момента е толкова трагично, че този спор е абсолютно безсмислен. В какъв смисъл? В България в момента минималната работна заплата е 363 евро. Уважаеми колеги, в Хърватска тя е 700 евро, в Чехия е 664 евро, или 45% повече, пак припомням – при нас е 363, в Унгария – 640 евро, 43% повече! Най-страшното е, че Черна гора и Сърбия, които не са членове на Европейския съюз, Сърбия няма излаз на море, Сърбия е под определен натиск на Европейския съюз по геополитически и други проблеми, обаче Сърбия има 463 евро минимална работна заплата, или 22% фактически повече от българската. Ние не можем да си позволим като страна – членка на Европейския съюз, да потискаме минималната работна заплата, защото – тук колеги много точно обясниха – това води до други икономически диспропорции и до потискане, а не до стимулиране на икономическия растеж. Абсолютно неприемливи са аргументите на някои представители на бизнеса, които твърдят, че така ще се засегне конкурентоспособността на икономиката. Уважаеми колеги, какви са фактите? Ние обичаме фактите, европейските, и световната практика. Не е ли вярно, че страните с най-висока конкурентоспособност са страните с най-високи доходи и най-справедливо разпределение на доходите? Швеция, Дания, Германия, Франция, Съедините щати са страни с изключително високи доходи на човек от населението и високи минимални възнаграждения. Така че не е вярно, че ниската минимална работна заплата води до някакви конкурентни предимства. Обратното, и това вече беше засегнато от няколко колеги. Освен това, няма да споменавам партии, но няма как в България да бъде минималната работна заплата по сектори или по икономически дейности поради една причина, европейска – никъде в Европа няма такова деление. В интерес на истината, има такова деление. В Индия има 1200 минимални работни заплати. Ние трябва да направим избор дали ще гоним Индия, или европейските практики, но Индия е огромна държава, с население 1 милиард и 300 милиона, те имат такова екзотично решение. Такова решение имат и Съединените щати, но те също са федерална държава, там минималните възнаграждения в отделните щати са различни, но ние също не сме такъв случай. Така че, колеги, дайте да следваме европейската практика, да видим какво правят нашите партньори в Европейския съюз, да установим баланс на интереси между българските трудови хора и бизнеса. Този баланс е изключително важен, тъй като ние тук, в Народното събрание, уважаеми колеги, сме дошли точно да балансираме тези интереси. Всяко нарушение на тези баланси е минус за българската икономика и българското общество, а плюс само за отделни групи хора. Така че нашето предложение, в заключение, отговаря категорично на европейската практика. То прилага в реални условия Директивата на Европейския съюз и на нашите партньори. То ще доведе до подобряване на разпределението на брутния вътрешен продукт и намаляване на изключително задълбочаващите се социални неравенства в България, най-големите неравенства в Европейския съюз,

Не виждам. Следващ за изказване? Госпожа Недева, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, явно всички се консолидираме около идеята за вдигане на минималната работна заплата, защото и ние от парламентарната група на „Български възход“ ще подкрепим Законопроект за това, но между първо и второ четене и ние ще внесем нашето предложение. Срокът за 14 дни между двете четения е разумен, за да може да протече едно нормално съгласуване с всички заинтересовани страни. Защото иначе може да постигнем обратния ефект и много хора да останат без работа, както и да се увеличи сивият сектор. Казано накратко, по-високата минимална работна заплата означава повече държавни разходи, повече безработни, повече скрити доходи и ръст при някои плащания. Подобно решение ще бъде добра новина за ограничен кръг от хора, част от най-ниско- продуктивните работници, и лоша за всички останали, особено за тези, които ще загубят работата си или просто няма да бъдат наети. Лоша новина ще бъде и за бизнеса. Следва да бъдат осмислени и предложени промени, които да дават възможности за ангажиране и професионално развитие на висококвалифицираните работници, младите хора, висшистите и увеличението на минималната работна заплата да бъде приемано не като подкрепа на ниско- квалифицираните кадри, а да доведе до засилване на конкуренцията и продуктивността на пазара на труда. Ние също ще подкрепим този законопроект и между двете четения ще внесем нашите предложения. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

с 11 благотворителни каузи. Насърчаваме и приканваме народните представители да го посетят и да подкрепят каузите за Коледа. Благодаря. Както вече стана ясно, ние сме заложили мярката за увеличение на минималната работна заплата като съотношение, както е посочено в Директивата – референтност 50% от брутната средна работна заплата, като една от тези мерки, които ние ще подкрепим. Това, мисля, е ясно и за цялото българско общество. Тук бих искал да акцентирам на някои елементи, които не бяха споменати. Директивата поставя няколко стълба на определяне на минималната работна заплата. Единият стълб на определяне на минималната работна заплата е, когато тя е законоустановена, тоест, когато имаме правила, с които тя се установява, така, както го наричат колегите – административно. Именно това ние в момента регулираме в Кодекса на труда установяване на правила, чрез които да се формира минималната работна заплата. Да, Директивата дава различни критерии, като покупателна способност, дългосрочен ръст на възнагражденията и други, но тя дава и този референт. Ние в момента стъпваме на референта, докато разработим по-подробни правила в бъдеще, което, разбира се, е възможно. Но докато изработим тези по-подробни правила, които Директивата дава като критерии, ние трябва да предоставим решение и то трябва да е бързо. Тук трябва да посочим, че не е вярно, че ние в момента само приемаме Закон, с който даваме методика за повишаване на минималната работна заплата. Колегите вносители са посочили в Преходните и заключителните разпоредби срок, в който Министерският съвет трябва да повиши минималната работна заплата. Тук искам да се върна и на друго. Самата методика, по която се предлага по вносител да се вземат предвид последните 12 месеца към 31 октомври, според нас чисто практически трудно ще се приложи. Мислим, че нашето предложение – предходните шест месеца, е по-добро, извън, че е по-актуален размерът на работната заплата към предходните шест месеца. Второ, така винаги ще имаме данни. Защото според предложението на вносителя към 31 октомври невинаги има данни за самия октомври, тоест не може да се определи минималната работна заплата. Така че считаме, че нашето предложение така, както сме го предложили към удължителния закон, практически може да бъде реализирано и да работи много по добре. Тук искам да се върна и на друго. Директивата, както казах, има един втори стълб на определяне на минималните работни заплати, това донякъде кореспондира и с предложението на колегите от ГЕРБ, а именно по сектори или по-различни браншове. Там няма пречка да има договаряне в колективни трудови договори на минимални работни заплати, които да са различни. Това Директивата изрично го посочва, защото знаем, че различните държави имат различни модели на определяне на минималните работни заплати. Но нещо много важно, което посочва Директивата като хоризонтално действие. Когато се заплаща с публични средства, обществени поръчки, концесии и други публични възложители на дейности, заплащането следва да е обвързано с минималните работни заплати. Това изрично го посочва Директивата. И тук трябва да посоча, че ние тази година това се опитахме да направим в здравеопазването – обвързахме плащането от Националната здравноосигурителна каса, както в момента го посочва Директивата, с гарантиране на минималната работна заплата. В момента това изрично е посочено в действащата вече Директива. Да, тя има срок за транспониране, но тя е действаща. И в тази връзка ние сме го предложили като мярка и с удължителния закон, а именно, както е по Директивата, когато имаме публичен възложител, както в случая НЗОК, това да е обвързано с минималните работни заплати, както са договорени в съответния сектор. Оттук нататък, разбира се, Директивата ще наложи изменение на Закона за обществените поръчки и на други закони именно за да се приведе това изискване в действие. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Пандов, ние напоително обсъдихме в залата най-различните необходимости и причините за подкрепянето на тази методика за повишаване на минималната работна заплата. Ще Ви поканя, ако може в дупликата си, или ако смятате, че е редно, да обсъдим един друг въпрос, който всъщност е важен днес, и той би бил, че ние можем да приемем каквато и да е методика в залата, да изложим каквито и да е аргументи защо трябва да се вдигне минималната работна заплата, как това ще повлияе позитивно на икономиката, как ще се намали неравенството, кои групи ще засегне, но истината е, че докато няма редовно правителство, единствените хора в държавата, които могат да направят това това предложение реално, са служебното правителство. Смятам че е редно, когато обсъждаме този толкова важен за страната законопроект, да знаем кой носи отговорност за това дали това ще случи. Човекът, който носи отговорност, е човекът, който е назначил служебното правителство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Митев. Друга реплика има ли? Не виждам. Дуплика искате ли, господин Пандов? Заповядайте.

седмица, че при липсата на предложен Закон за бюджета за 2023 г., както държавен, така и на общественото осигуряване, и здравното осигуряване, всъщност служебното служебното правителство, както и този, който го е назначил, не поема отговорност за реализацията на всички социални мерки, които ние предлагаме. В момента ние прилагаме различни юридически еквилибристики, прилагайки ги към удължителния закон, за което ние предупредихме предупредихме изрично, че дотам ще се стигне, тъй като не се предлага закон за бюджет, както и декларацията, която ние внесохме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Пандов. Други изказвания? Заповядайте.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

Денят на българските студенти – бъдещите експерти, бъдещите лидери, бъдещите бизнесмени, иноватори, така че искам да ги поздравя и се надявам и Вие да се присъдените към мен в това отношение. Второ, искам да засегна, макар и накратко, един съвсем различен аспект от тези, които бяха отбелязани до момента. Да, ние дискутирахме икономическите аспекти, беше споменат и демографският аспект, но това, което не беше казано досега, е, че всъщност един от стимулите за образование на децата и младежите е тяхното усещане, че те могат да се реализират в България по подходящия начин. Години наред, повече от 10 години, във всички европейски класации България е една от водещите държави по неучещи и неработещи младежи в страната. Причината беше неколкократно изтъкната от различни изследвания от Министерството на труда и социалната политика, от различни международни организации и тя е свързана с това, че нашите младежи не виждат достатъчно перспектива за реализиране в България, включително, и най-вече, чрез степента на заплащане. Ние не трябва да бъркаме причина и следствието. Казваме, че имаме проблем на бизнеса да намери кадри, защото не им заплаща добре, но всъщност и бизнесът има проблем да намери кадри, защото тези кадри не виждат стимула да се подготвят заради ниското заплащане, което много често ги чака. Както се казваше навремето, трябва да преодолеем порочния кръг аз ги лъжа, че им работя, а те ме лъжат, че ми плащат. Благодаря.

Моля, режим на прегласуване.

За процедура? Искахте процедура – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От парламентарната група на „Български възход“ все пак искаме срокът да е 14-дневен между двете четения. Нека да имаме време да обсъдим предложението, защото е важно.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, Законопроектът е внесен на 22 октомври и той дълго време е на обществено обсъждане, така ако мога да кажа, получи и подкрепата на 175 175 народни представители, а с оглед и времето, откогато трябва да влезе в сила, именно 1 януари 2023 г., остават още няколко седмици до Коледа, предлагам да спазим, тоест да оставим нормалния срок от седем дни и да не подкрепим предложението за 14-дневен срок. Тоест правя обратно предложение на това за 14 дни.

процедура за допуск и дано наистина знанието да се превърне в силата, от която имаме нужда, за да върви нашата държава напред! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 г.

е налична в общината по местонахождение на имота. След служебна справка в регистрите на населението и/или в Агенцията по вписванията останалата необходима информация лесно би могла да се набави. На основата на данъчната оценка служителите в общинската администрация ще определят дължимия годишен данък. Другите промени са свързани с това, че когато превозното средство е собственост на повече от едно лице и собствениците са с постоянни адреси в различни общини, данъкът следва да се внася в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. По този начин ще се премахнат затрудненията пред данъчно задължените лица, ще се облекчи административната тежест, свързана със снабдяването на изискуеми документи, ще се подобри контролът от страна на пунктовете за годишни технически прегледи, ще се отстранят затруднения в работата на нотариусите и ще се подпомогне общинската администрация. В писменото си становище представителите на Националното сдружение на общините в предложенията, като обосновават прецизиране на текстове и допълване на други. Предлагат и други изменения в ЗМДТ. От МРРБ нямат бележки и предложения по Законопроекта. Министерството на финансите не подкрепят Законопроекта. Отбелязват, че не е предвидено службите по вписванията да предоставят информация на общините само за срока на учредените вещни права за ползване, включително по отношение на заварените случаи, както и че практически не става ясно как биха могли те да следят 2026 г. В хода на дискусията народният представител Йордан Цонев акцентира, че следва да се обърне особено внимание на второто законодателно предложение, за да не се получи така, че малките общини да останат без приходи от данъка върху превозните средства. Госпожа Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в Република България акцентира, че внесените две предложения от народните представители касаят облекчаване на гражданите и бизнеса относно различни режими на деклариране и уреждане на заплащането на данък върху превозните средства, когато съсобствениците са регистрирани в различни общини, и че трябва да се предприемат всякакви мерки за намаляване на административната тежест. Същевременно от Националното сдружение на общините в Република България правят и някои допълнителни уточнения, за да бъдат работещи тези предложения, тъй като и двете касаят автоматизиран обмен на информация между различни регистри. Госпожа Жени Начева обобщи, че Министерството на финансите съзира рискове за заварените случаи – как ще се процедира в случаите на липса на достатъчно своевременен обмен на информация за сроковете на тези учредени права занапред те да отразяват промени в тези обстоятелства. Също така според тях са налице и рискове във фактите относно идентифициране на актуалния собственик и възможността имотът да е продаден на друго лице, лицето да е починало, когато собственикът и ползвателят са с постоянен адрес адрес в различни общини. Министерството на финансите споделят тревогите и резервите, изказани от Националното сдружение на общините в Република България и по отношение на останалите им предложения. Народният представител Асен Василев предложи да бъде даден отлагателен срок от няколко месеца, за да е възможно предложените текстове да работят. акцентира, че Законопроектът не гони политически дивиденти, а е създаден в улеснение на гражданите и фирмите и е за намаляване на административната тежест. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов апелира към представителите на Министерството на финансите да предложат подход при разглеждане на Законопроекта, така че Народното събрание да е от полза за общините и да могат да се решат техните проблеми. Посочи, че между първо и второ гласуване би могло да се даде по-дълъг срок за писмени предложения. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.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 Господин Стоянов, за Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Благодаря, господни Председател. Дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител госпожа Константина Петрова. Тя обърна внимание, че със Законопроекта се предлага да се облекчи режимът при прекратяване на правото на ползване, като данъчно задължените физически и юридически лица бъдат освободени да подават данъчна декларация, а данъкът да се установява служебно от длъжностните лица в общинската администрация, така, както това е регламентирано в Закона за други случаи. В Закона е вменено задължение на службите по вписванията в 7-дневен срок да уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти. На следващо място, в Законопроекта се предлага при съсобственост върху превозно средство в случаите, когато съсобствениците са с различен постоянен адрес, съответно с различно седалище, данъкът да се внася в приход на общината по регистрацията на превозното средство. При действащите сега разпоредби на Закона в тези случаи всеки от съсобствениците внася съответната част от данъка по постоянния си адрес, съответно по седалището си. Това води до неравнопоставеност на отделните съсобственици, тъй като всяка община определя самостоятелно конкретния размер на данъка и дължимите данъци са с различен размер за отделните съсобственици. С предлаганото изменение ще се създаде равнопоставеност между отделните съсобственици.

и отразяването й на съответното систематично място. Председателят на Комисията господин Коста Стоянов призова народните представители да подкрепят Законопроекта, тъй като с предложените промени се намалява административната тежест за гражданите и бизнеса, като между двете гласувания ще бъдат направени необходимите корекции за прецизиране на разпоредбите в съответствие с предложението на общините. Народният представител Настимир Ананиев заяви подкрепа за Законопроекта, като обърна внимание на необходимостта от прецизиране на предложените промени в първата част на Законопроекта, като се отчетат становищата на Министерството на финансите и на Националното сдружение на общините в Република България, с оглед да се преодолеят евентуални проблеми в практиката. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 16 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! През последните През последните години бяха направени редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси с цел намаляване на административната тежест върху притежателите на имоти. Така например отпадна задължението на данъчно задължените лица да подават декларации по чл. 14 от ЗМДТ при удостоверени от общините случаи на търпимост на строежи, въвеждане на сгради в експлоатация по реда на ЗУТ при възмездно или безвъзмездно придобиване на имоти и ограничени вещни права, както и при придобиване на имот по наследство. Не е предвиден обаче същият подход и за имоти, върху които има учредено право на ползване и срокът на ползване е изтекъл или има направен отказ от ползване. Тъй като основно това са партиди с учредено пожизнено право на ползване, като един или няколко от ползвателите са починали, когато не е подадена декларация за промяна в обстоятелствата от данъчно задължените лица, се налага да се спазва процедурата по чл. 103 от ДОПК, което води до забавяне на процеса по определяне на данъчните задължения. В много от случаите се продължава плащането на задълженията на вече починали лица заедно с полагащите им се намаления на данъка върху недвижимите имоти. Освен до забавяне на определянето на данъчните задължения това води и до събиране на задълженията в по-малък размер. Като пример от практиката мога да дам следното притежаван имот от един собственик с учредено пожизнено вещно право на ползване, данъчно задължен съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ е ползвателят. При смърт на ползвателя данъчно задължен става собственикът от първо число на месеца, следващ промяната на обстоятелството. Съгласно сега действащия чл. 14, ал. 5 от ЗМДТ собственикът е задължен в двумесечен срок да подаде декларация за промененото обстоятелство, именно починал ползвател. В много от случаите лицата са близки роднини и така определеният срок е прекалено кратък предвид трагичното събитие в семейството. При придобиване на имот по наследство точно поради тази причина е предвиден по-дълъг срок – от шест месеца. С предложението за допълнение на чл. 14, ал. 5 се цели освобождаване на данъчно задължените лица от последващо подаване на декларация за имота в описаните случаи, тъй като необходимата информация за определяне на годишния данък е налична в общината по местонахождение на имота. След служебна справка в регистрите на населението или в Агенцията по вписванията останалата необходима информация лесно би могла да се набави. На основата на данъчната оценка служителите в общинската администрация ще определят дължимия годишен данък и съответното данъчно задължено лице. Относно другата промяна. До 31 декември 2018 г. действащата разпоредба на чл. 61 от ЗМДТ е: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5, 54, ал. 5, в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.“ Много от собствениците на превозни средства след промяна на постоянния си адрес или седалище продължават да заплащат данъка в приход на общината, в която е регистрирано по една или друга причина. С изменението, в сила от 1 януари 2019 г., чл. 61 придоби следната редакция: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5, в приход на общината по регистрация на превозното средство.“ Отпадна възможността данъкът да се заплаща в приход на общината, в която се е облагало към момента, макар и с постоянен адрес или седалище на собственика в друга община. Това създава редица затруднения пред данъчно задължените лица и общинските администрации. В редица случаи се оказва, че едно и също превозно средство се облага в няколко общини. Тъй като няма създадена информационна връзка между общините в България, се налага вписването на уточняващи писма, което води до загуба на време и ресурс. Данъкоплатците се налага да се снабдяват с редица документи. Освен административното натоварване съществува и риск от злоупотреби с неистински или недействителни документи. Практиката показва, че при всички случаи на работа с хартиени документи последващата проверка е изключително сложна, скъпа и неефективна. Друга пречка особено при съсобственост на превозното средства е това, че данъкът трябва да се раздели за облагане в различни общини съобразно частта собственост. При придобиване на превозното средство например по наследство или семейна имуществена общност се оказва, че частта на някои от наследниците се облага в една община, а на други – в общините по постоянен адрес на съсобствениците. По този начин всяка част от превозното средство е с различен размер на данъка, тъй като всяка община има приети различни ставки за облагане. Давам следния пример към момента: Починал собственик на МПС, регистрирано за облагане в Столична община, оставя двама наследници, като всеки от тях има наследствен дял по една втора идеална част, постоянни адреси – единият в община Плевен, другият в община Русе. При установяване на смъртта на данъчно задълженото лице общинските служители от Столична община следва да закрият партидата на починалото лице и уведомяват служебно Община Плевен и Община Русе с цел облагане на наследниците съобразно дела им. Така една втора част от МПС-то ще се облага в Община Плевен, другата – в Община Русе, всеки дял ще е с различен размер на данъка върху превозното средство, тъй като ставките са различни за всяка община. Това допълнително затруднява и пунктовете за технически прегледи, тъй като данъкът за една част от превозното средство може да е платена, а за друга не, но това да не може да се установи. Същото е положението и при прехвърляне на собствеността върху превозното средство, съсобственост на лица с постоянни адреси в различни общини. Нотариусите няма как да установят дали изискуемите задължения за цялото превозно средство към момента са изплатени. Затруднения има и при установяване на задълженията по реда на ДОПК. Това налага в чл. 61 да се добави предложеният текст. И какво ще се случи след промяната в този текст? Починал собственик на МПС, регистрирано за облагане в Столична община, оставя двама наследници, като всеки от тях има наследствен дял по една втора идеална част, с постоянни адреси – единият в община Плевен, другият в община Русе. При установяване на смъртта на данъчно задълженото лице общинските служители от Столична община ще следва да открият служебна партида на наследниците отново в Столична община, като размерът на данъка върху превозното средство ще е еднакъв. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Взимам думата по процедура. Тъй като днес е денят, в който се провеждат разискванията и гласуването, касаещи членството на България в Шенген. Желая да Ви уведомя, че на паметника на „Цар Освободител“ са се събрали хора, които искат да изразят своята подкрепа за тази позиция, и в тази връзка апелирам към Вас, нека като народни представители, които наскоро гласуваха решение в подкрепа на нашата кандидатура за Шенген, да покажем единство пред българското общество, пред медиите, пред европейските ни партньори и Ви каня да излезем отвън, да се срещнем с хората, да заявим своята позиция, своето ясно желание, че сме готови да бъдем част от това пространство. В тази връзка, господин Председател, моля за 30-минутна почивка от името на парламентарна група, за да дадем възможност на народните представители да излязат отвън. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН